Dakle, dajem na glasovanje Prijedlog za iskazivanje povjerenja Damiru Habijanu za obavljanje dužnosti ministra gospodarstva i održivog razvoja. Predlagatelj je Andrej Plenković, predsjednik Vlade RH. U skladu s čl. 119. Poslovnika HS rasprava je provedena na Zajedničkoj sjednici Odbora za gospodarstvo i Odbora za zaštitu okoliša i prirode. Koliko sam informiran, i jedan i drugi odbor podržao je izbor Damira Habijana za dužnost ministra gospodarstva i održivog razvoja. još jedna stvar, prije nego što dadem stanke, sukladno čl. 119. st. 10. Poslovnika o ovom prijedlogu ne vodi se rasprava na plenarnoj sjednici, naglašavam da čl. 252. Poslovnika određuje da je za iskazivanje povjerenja članovima Vlade potrebna većina glasova svih zastupnika, dakle 76. Sada idemo sa zahtjevima za stankom, prvi je na redu kolega Grbin, izvolite. Zahvaljujem g. predsjedniče. Uvažene kolegice i kolege, prije tjedan dana saznali smo da dužnosnik jednog ministarstva, za pretpostaviti je itekako uz znanje ministra, a pitaj Boga koga sve ne još u Vladi, dogovara sa jednom medijskom kućom slijedeće. Mi ćemo vam isplaćivati novac, vi ćete nam od toga davati natrag 50% da popunimo svoje džepove jer očito nemamo dovoljno, jer očito HDZ-ovim dužnosnicima uvijek treba još i još i još, a kao bonus za naše ministre i ostale osigurat ćete preferencijalni dobar fini tretman u medijima. S jedne strane imamo klasičan modus operandi Fimi Media-e, dakle izvlačenje novca iz države, iz Fondova EU, s druge strane imamo utjecaj na to kako će mediji pisati o pojedinim političarima. Ne jedan, dva skandala. Ne jedan razlog da ovoj cijeloj priči ovog saziva HS kažemo dosta je nego dva. I što mi danas radimo? Glasamo o novom ministru, ministru gospodarstva koji sa gospodarstvom nema veze, niti sa onim prvim slovom G. Mi u SDP-u u ovom glasanju sudjelovati nećemo jer ovo naprosto nema smisla, ali prije nego što odemo iz sabornice ostavit ćemo vam na uspomenu i dugo sjećanje pojedine od tih entuzijasta, pojedine od tih nevjerojatno sposobnih ministara

Kolegice i kolege, molim vas. Izvolite./…. Danas gledamo Andreja Plenkovića i ja se pitam zašto taj čovjek radi za Most, zašto aferu koju je nazvao Most i koja po njegovim riječima treba otkriti korumpirani Most istodobno što brže želi potopiti izborom Habijana za novog ministra. Pa zašto je i on prešao na našu stranu? Onda danas gledamo ovdje kolegu Boriću i kolegu Totgergelija koji su bili odgovorni za dodjeljivanje novaca medijima koji su po riječima Andreja Plenkovića promovirali Most, evo i oni rade za Most. Može li ovdje iko uopće ustati iz redova HDZ-a, a da po njihovoj vlastitoj interpretaciji ne radi za Most? Cilj ove specijalne medijske operacije u režiji HDZ-a nije uvjeriti građane Hrvatske da HDZ nije korumpiran jer u to niko, pa ni notorni HDZ-ovci više ne vjeruje, cilj ih je uvjeriti da smo svi mi isti, kako biste onih 60% građana koji ne izlaze na izbore ostavili kući jer je to jedini način na koji vi možete politički preživjeti. Mi smo se ovdje hrabro borili kroz 4.g. za interese Hrvatske i nastavit ćemo se i dalje boriti. Naša je pamet još uvijek zdrava, a srca su nam čista i ničega se ne bojimo. Građanima RH od srca želimo sretan Božić, ovdje o čemu nemamo glasati jer je za nas ova Vlada na testu korupcije već odavno pala i svima nama uspješniju Novu Godinu u kojoj će se još mnogo toga pročistiti i hvala vam što ste tako vjerno, pogotovo na kraju ove godine radili za HDZ hvala kolega Borić, hvala Andreju Plenkoviću i …/Upadica predsjednik: Hvala

Prije svega želim naglasiti da zarobljeni mediji stvaraju zarobljenu, iskrivljenu, lažnu sliku o stvarnosti. Država koja ima zarobljene medije nema demokratsku vlast, već ima režim i od danas je to valjda svima postalo jasno. HDZ je režim, koruptivan, maligan. Medije zarobiti bilo tko. U ovoj aferi nije ih zarobio Most, medije može zarobiti onaj tko ih plaća, a na aferi Mreža vidjeli smo da HDZ plaća medije i to ne sa svojim stranačkim ili nekim drugim novcem već sa državnim novcem, javnim novcem, našim novcem i time utječe na ishode sljedećih parlamentarnih izbora jer utječe na javno mnijenje. Zato je pitanje koje je opozicija danas tražila na Odboru za medije bilo toliko bitno, a vi ste odbili zahtjev kojim smo tražili da se transparentno objave svi podaci, svi ugovori, svi financijski iznosi, zna se zašto. E sad s obzirom da ste vi to odbili pozivajući se na nekakve formalne, proceduralne razloge zastupničkim pitanjem zatražila sam od svih ministarstava da objave ono što ste danas na Odboru za medije odbili objavit, tako da premijer odma može znati unaprijed što ću ga pitati za mjesec dana na aktualnom prijepodnevu kada se ovdje ponovno okupimo, pitat ću ga gdje su odgovori. E sad taj Plenković, AP takozvani ima vlast i imat će je još neko vrijeme, ali više nema legitimitet. Nakon smjene 30 ministara radi korupcijskih afera Andrej Plenković nema legitimitet za vođenje ove države, on je danas ne premijer.

Zahvaljujem se. Tražim stanku u ime kluba Možemo u trajanju od 10 minuta. Kao prvo želimo još jednom podcrtati da se ovdje danas nismo trebali sastati zato da bismo uzalud birali još jednog trećeg ministra gospodarstva u ovom mandatu, trebali smo se sastati kako bismo nakon još jedne ovakve afere raspustili Sabor, otišli na izbori i napokon dali građanima mogućnost da kažu što misle o svim aferama HDZ-a. Drugo što želim istaknuti je da ova afera koja se naziva afera Mreža ili afera zarobljavanja medija je samo jedan krak afere Plin za cent i da je to dio cjeline međusobnog obračuna dviju struja unutar HDZ-a, struje koja podržava jednog tajkuna g. Vujnovca i druge struje koja je se založila za njegovog jataka bivšeg g. Lovrinčevića. Dakle, ne radi se o ničem drugom nego o unutarnjoj borbi za privatne interese unutar jedne stranke HDZ-a. Pokušaj da prebacite odgovornost na druge stranke, pokušaj da govorite o tome kako druge stranke upravljaju sredstvima za medije jalov vam je pokušaj, zato što upravo oni gradovi poput Zagreba pa i poput Splita gdje su na vlasti one stranke koje vi danas ovdje prozivate i koje prezirete, su upravo oni gradovi koji su zajedno sa Hrvatskim novinarskim društvom i Hrvatskim sindikatom novinara osnovali neovisna povjerenstva

Hvala. Tražim stanku u ime kluba HSS-a i RF-a u trajanju od 10 minuta kako bismo naglasili da je ovo prebacivanje loptice tko je kriv, za koga pišu mediji malom čovjeku u Hrvatskoj zapravo svejedno, briga ga za koga, za koju frakciju kapitala piše određeni medij. Ali ono što jest briga naše ljude koji imaju jednu od najnižih plaća u Europi, najniže imovine, mirovine najniže minimalne plaće u Europi jest trag novca. Gdje je taj novac i tko je još uzeo novac iz proračuna i strpao u privatni džep? Ne vjerujemo da je samo Lovrinčević taj koji je javne novce iz proračuna trpao u džep. Slijedite trag novca. Kaže Lovrinčević, ja sam ove godine izvukao 140 hiljada mogu iduće bar dok sam tu u ministarstvu tu di pada lova. E pa ta lova pada za vas i vaše ljude, za frakcije kapitala, a za običnog čovjeka jedva da spaja kraj s krajem. I ono što nas zanima nije ova idila koju je danas crtao premijer Plenković o tom kišobranu HDZ-a ispod kojeg je sve idilično u kojoj ta priča o drugoj Hrvatskoj stvarno izgleda prekrasno, nas zanima stvarna Hrvatska, Hrvatska koja ima jedan od najnižih rasta BDP-a zadnjih 10 godina, koja ima jednu od najnižih rasta plaća zadnjih 10 godina, koja ima jednu od najniže mirovine u Europi, koja ima jednu od najnižih minimalnih plaća u Europi. I da, kaže Andrej Plenković danas mi smo smanjili vanjski dug, pa Japan ima ogroman vanjski dug, ali Japan ima 40 tisuća

Hvala lijepa g. predsjedniče. Tražim stanku u ime kluba IDS-a najprije da bi zaželio budućem ministru sve najbolje privatno i poslovno, djeluje kao jedan korektan, pošten čovjek, ali djelovali su i neki drugi prije pa opreza radi nadam se da ne voli pekmez pa niti na kruhu jer doće u poziciju u kojoj će se pekmez nudit često i moja poruka dobronamjerna je što dalje s prstima od pekmeza. A ako uspijete sljedećih mjeseci do izbora proći bez korupcijskih i ostalih afera vas, vidimo i suradnika oko vas to će bit već popriličan uspjeh za ministra gospodarstva u ovoj Vladi i to vam želim, ne samo zbog vas već i zbog ove zemlje. A lijepoj našoj zemlji Hrvatskoj želim još nešto, da napokon prodiše kao prava parlamentarna demokratska zemlja, zato što Parlament odnosno HS u našem slučaju zadnjih godina postao samo provoditelj vladinih odluka i gotovo u potpunosti izgubio svoju osnovnu funkciju, da kontrolira i nadgleda izvršnu vlast koja je u Saboru izabrana i njemu dužna polagat račune. I previše je autoritativnog vođenja države što smo nažalost i danas mogli vidjeti na zajedničkoj sjednici odbora i to ne vodi dobrome. Na momente me je čak bilo i sram gdje radim. I nije to dobro niti za vas koji ste ministri ili budući ministri, ali to je možda najmanje važno, ono što je mnogo važnije da ne vodi dobrome za društvo u cjelini. Srećom ostalo je još malo vremena do izbora kad će građani reći laku noć autokraciji i dobro jutro demokraciji. suverenisti)** Poštovani predsjedniče. Tražimo stanku od 10 minuta u ime kluba Hrvatskih suverenista kako bi još jedanput čestitali kolegama iz HDZ-a što po 30. put u zadnjih sedam godina glasaju o novom ministru po 30. put. U zadnjih sedam godina 30 puta je premijer smijenio svoje ministre, dobar dio njih zbog sumnje na korupciju ili zbog same korupcije i po tome ste prvaci na Europskom kontinentu i na tom vam još jedanput čestitam. Čestitam i kolegi Habijanu koji se usudio prihvatiti biti ministar gospodarstva, pravnik po struci u situaciji svega nekoliko mjeseci pred izbore očigledno samo da bi odradio stranačku stegu i zatvorio tu rupu koja curi na sve strane. Zadnjih sedam godina HDZ i vladajuća većina Hrvatima kradu Božić, zadnjih sedam godina. Zadnjih sedam godina afera, korupcije, lošeg života, lošijeg standarda i sve više siromaštva u ovoj državi. Nagodinu to neće biti tako, dosta je bilo ovakvog ponašanja, dosta je bilo mijenjanja ministara kao na tekućoj traci, a da nitko ne želi snositi odgovornost. Premijer smjenjuje ministra jer je njegov savjetnik bio koruptivan, ali premijer ne želi preuzet odgovornost što je imao do sada 30 ministara od toga preko 20 smijenio upravo zbog korupcije. To samo pokazuje u kakvoj državi živimo i ja vjerujem da će Hrvati nadoći i da će glasati za prave opcije na sljedećim izborima. A svim građanima, svim Hrvaticama i Hrvatima želim sretan i blagoslovljen Božić. **Bajs, Damir (Fokus)** U ime kluba Fokusa i Reformista zatražio bi stanku od 10 minuta. Premijer Andrej Plenković nevjerojatno je postao brz, ekspresno je smijenio jednog ministra Filipovića u vremenu u tek nekoliko sati od objave u jednom od tjednika i naravno logičan potez je da odmah tom brzinom nađe i novog ministra. Moram reći da kolega Habijan je bio ovdje s nama u Saboru, uskoro će prijeći u Vladu, ja vjerujem da je bio dobar saborski zastupnik, a da li će uspjeti u onome što mu je zadaća, vjerujem da dijelom možda i hoće. Naime, premijer je bio potpuno izričit i rekao je da Habijan treba potopiti aferu, aferu Mreže. Zbog čega bi on potapao bilo koju aferu? Zašto ne bi istražio tu aferu? Zašto ne bi napravio nešto da vidimo šta se iza te afere krije? To je dobro pitanje, ali vjerujem da premijer zna šta radi. U ovo vrijeme kada zapravo u toj aferi imamo situaciju da vladin dužnosnik, a sigurno da savjetnik posebni ministra Filipovića to jeste, koji raspolaže ogromnim novcima zapravo te javne novce koristi u to da mediji promiču HDZ-ovog ministra i HDZ-ovu Vladu, sigurno za to ne može biti krivi oporba kao što se sad ističe teza, dakle nego oni koji time raspolažu. Odbacuje se odgovornost, a navija se za zaborav, zaborav nečega što je bilo, što je dokazano i što će se uskoro i procesuirati. Ono što bih rekao da klub Fokusa i sama stranka, a i naši koalicijski partneri su bili za to da se raspusti Sabor i da zapravo kroz izbore vidimo na koji način će ljudi odlučiti ne samo temeljem ove afere nego i druge stvari. Do raspuštanja nije došlo, vjerojatno hoće u neko skorije vrijeme, ali eto ako niste sad raspustili uskoro hoćete, pa će izbori dati odgovor na to pitanje. **Jandroković, Gordan (HDZ)** Stanka je odobrena. Kolega Hajduković izvolite. Hvala lijepo g. predsjedniče. Tražim i ja stanku od minimalno 10 minuta kako bi još jedanput skrenio hrvatskoj javnosti pažnju na činjenicu da je zadnja afera, afera Mreža zapravo razotkrila da smo mi zarobljena država, da smo mi država i narod taoc kojekakvih interesa, interesnih skupina da ne kažem mafija koju očito državu imaju, ali narod je nema. To je država u kojoj se tuneli farbaju nekoliko puta, to je država u kojoj postoje Fimi Medije, to je država u kojoj se izvlači novac iz INA-e, to je država iz kojeg se za cent kupuje plin. Nedavno sam nabrajao sve afere HDZ-a, a sad nemam vremena ih nabrajati. To je država kolegice i kolege u kojoj za nekog novac pada s nema ili novci pljušte, a za drugog je kopanje po kontejnerima stvarnost. Takvu državu smo kolegice i kolege stvorili. Rekli su nam neke kolege danas vi ste protiv dijaspore da oni glasaju jer oni bi glasali za HDZ, pa da dođu ovdje da vide kakvu ste državu, ekonomiju, društvo, odnos prema radniku stvorili pa za dva mjeseca oni bi glasali za Socijaldemokrate, za one koji se jedini bore za njihovo Kolega Totgergeli vi ste sebe riješili stranka vas je riješila, riješila je i mnoge druge pa se vi možete smijati tim Hrvatima koji kopaju po kontejneru. Njima to nije smiješno. Netko tko živi sa 200 eura mjesečno to njemu nije smiješno, a vi se ugušite od smijeha. I na kraju dana ovom gospodarstvu kolegice i kolege ne treba korporativni pravnik, iako nemam ništa protiv kolege Habijana. Ne treba mu Ne treba mu HDZ-ovac, treba mu netko tko je pošten, tko može uvesti reda da ova tržišna utakmica bude jednaka za sve, a ne da su neki jednakiji od drugih što je politika … …/Upadica predsjednik: Hvala vam./… Hvala vam lijepa. Poštovani gospodine predsjedniče Hrvatskog sabora tražim stanku u ime Kluba zastupnika Domovinskog pokreta da podsjetim na jedan jubilej koji će se uskoro dogoditi. Točno, naime za 4 dana od danas će punih 8 godina kako je Andrej Plenković obećao da će vratiti INA-u u hrvatske ruke. 8 godina je prošlo od toga trenutka, ne samo da se to nije dogodilo nego su predsjednik Vlade i njegovi poslušni ministri u međuvremenu isporučili hrvatsku naftu na preradu u Mađarsku, zatvorili Rafineriju Sisak ostavivši tako stotine ljudi i stotine obitelji bez prihoda i bez mogućnosti za normalan život. Tako i od onda, neću reći ništa posebno novo ako kažem da se afere sustavno gomilaju, nikada im kraja. Pa evo i danas smo ovdje kako bi vladajuća većina podigla ruke za novoga ministra. Nema nikakvoga mjesta sumnji da će se to i dogoditi. kao što su to učinili 30, pazite dame i gospodo 30 puta do sada u mandatu predsjednika Vlade Andreja Plenkovića i danas vrlo vjerojatno ili gotovo sigurno ustoličenom ministru Habijanu prvom prilikom okrenut će leđa ili svojom odlukom ili najčešće i uglavnom po velikoj zapovjedi svemoćnog premijera. I neće ih biti strah takvog postupka, jer 30 puta su oduševljeno aplaudirali novim ministrima, 30 puta su im okrenuli leđa. Nemamo nikakvog razloga vjerovati i gospodinu Habijanu novom ministru želim sreću i uspjeh u radu, ali imam opravdanu bojazan da će vam i oni uskoro okrenuti leđa. Stanka je odobrena. Jedanaesti zahtjev kolega Mažar, izvolite. **Mažar, Nikola (HDZ)** Hvala lijepo predsjedniče. Tražim stanku u ime Hrvatske demokratske zajednice kako bi još jednom sada na kraju godine konstatirali ono što je vidljivo. Vidimo SDP se raspustio sam od sebe sa onim njihovim poznatim štrikom oko vrata. Vidimo da antikorupcijski Most se razgolio do kraja i da sa trgovanjem ispod žita sa povlaštenim informacijama kada je mogao i trebao prijaviti sve ono što smatra da ide u smjeru korupcije apsolutno nije napravio nego je dapače podebljavao to u cilju štete prije štete prije svega predsjedniku Andreju Plenkoviću, a onda nanošenju štete cjelokupne Vlade pokazao i dokazao svoju političku korumpiranost, a ono što ćemo još vidjeti je sada na institucijama koje provode svoje izvide. Drugi dio oporbe čuli smo kako bi izbjegao ovaj korumptivni dio Mosta je danas rekao i optužio da su mediji korumpirani. Dakle, mediji su ti koji su krivi, oni su korumpirani. S druge strane Hrvatska demokratska zajednica je danas na odborima sa jedne strane pokazala stručnost našega kolege Habijana koji će vrlo brzo pokazati svoje rezultate, ali i borbu za transparentnost i javnost medija što pokazuje i lista slobode medija gdje Hrvatska iz godine u godinu raste. I zato na kraju čestitam našim građanima Božić i Novu godinu uz najveći gospodarski rast u EU, uz najnižu stopu inflacije u zadnje dvije godine, uz investicijski rejting, uz rekordnu zaposlenost, uz sigurnu zimu sa energentima i uz obećanje da ćemo i dalje služiti hrvatskom narodu za razliku od ovih koji su se samo raspustili. **Jandroković, Gordan (HDZ)** Kolega Mažar, stanka je odobrena ali imamo sada povrede Poslovnika. Prvi je na redu kolega Pavliček, izvolite. član HDZ-a priča o korupciji u ovoj državi onda znamo koliko je sati, onda znamo stvarno koliko je sati. A o stručnosti ministra koji je pravnik po struci, a preuzima Ministarstvo gospodarstva ne bih htio komentirati. To opet govori o tome hoće li se netko prihvatiti nekog posla ili neće bez obzira na sve. Taj Pokrovac zna više o nekim stvarima nego što vi mislite. Pustite vi Pokrovca na treća vam je ovo opomena. Ne možete više sudjelovati u raspravi. Kolega Raspudić izvolite. Kolega Mažar sve informacije o aferi „Plin za cent“ za koju vi tvrdite da je nema sam ja iznio u javnost, a da mi je kolega Miro rekao da prima naloge, da isplaćuje novac medijima, da donosi odluke ja bih i to prijavio i javnosti i svima ostalima. Dakle, možda se sada promijeni situacija. Ja mislim da je vama svima jasno da gubite iduće izbore, pa možda bude još pokajnika u vašim redovima. Možda se i ovaj ovdje koji je plaćen

povreda Poslovnika. **Raspudić, Nino (MOST)** Ja zahvaljujem kolegi Mažaru što nam je omogućio da završimo ovu radnu godinu u ovom ležernom, pa pomalo i šaljivom tonu. Ovo ću shvatiti kao dobru šalu sve što ste Tužno je samo članak 238. vrijeđanje inteligencije saborskih zastupnika. Tužno je samo što će ovaj Božić dočekati najmanje Hrvata u Hrvatskoj u zadnjih valjda 40, 50 godina što je dobrim dijelom rezultat vaše vlasti. Ovdje fale neke slike. Hvala kolega Raspudiću. I vama ide opomena. To je druga. Kolega Hajduković, izvolite. Hvala lijepo gospodine predsjedniče. Članak 238. Pa kolega Mažar, uza sve ovo što vi pričate o postignućima Vlade ja bih vas zamolio izađite na ulicu i pričajte sa građanima, jer dok nekima novac pljušti i pada u ministarstvima nekima novac ni ne kapa, neki ne mogu doći ni do onog osnovnog što za život trebaju. E to je realnost Hrvatske, to je ono što ste stvorili i to je ono što ne možete izbjeći nakon 10 godina mandata da standard naših građana nije jednak. **Jandroković, Gordan (HDZ)** Hvala vam kolega Hajduković, dobivate opomenu i vi. Kolegice Peović, izvolite. 238. sramota je da spominjete pad nezaposlenosti kao svoje postignuće, jer je to rezultat iseljavanja 17,6% radno sposobnog stanovništva. Znate koji je prosjek Europe? 3,3%. Mi smo na samom vrhu te ljestvice. Iselili ste ljude i onda se hvalite padom nezaposlenosti, a najmanji je problem što vaš ministar nije pravnik,

Definitivno odstupanje od općih pravila ponašanja poštovani kolega Mažar u Saboru jer je neshvatljivo da ljudima koji su razotkrili određene afere po principu ubi glasnika ostavljaju se kriminalne radnje i dalje da teku, a glasnici i oni koji su to razotkrili njih ćemo pribit na stup srama. Sramotno i zato građani izađimo svi na izbore, zahtijevajmo danas opće izbore, a ne samo promjenu ministra. **Jandroković, Gordan (HDZ)** Dobro. Dobivate vi opomenu, jer je ovo bila replika. Recite mi sada inzistirate li na stankama? Ne. Onda ćemo pristupiti glasovanju. Zahvaljujem se svima. Dakle, dajem na glasovanje Prijedlog za iskazivanje povjerenja Damiru Habijanu za obavljanje dužnosti ministra gospodarstva i održivog razvoja. Molim glasujmo.

Utvrđujem da je glasovalo 113 zastupnica i zastupnika, 77 za, 1 suzdržani i 35 protiv što znači da smo iskazali povjerenje Damiru Habijanu za obavljanje dužnosti ministra gospodarstva i održivog razvoja. Time su se stekli uvjeti za davanje prisege novog ministra u Vladi Republike Hrvatske, pa sukladno članku 120. Poslovnika Hrvatskog sabora i člankom 5. Zakona o Vladi Republike Hrvatske prisega se daje na način da predsjednik izgovara tekst prisege i nakon toga proziva pojedinačno članove Vlade, a članovi Vlade daju prisegu tako što uz to izgovaraju „prisežem“. Tekst prisege glasi: Prisežem da ću dužnost člana Vlade savjesno i časno obnašati, poštivati Ustav, zakone i pravni poredak, te se zalagati za svekoliki napredak Republike Hrvatske ministar gospodarstva i održivog razvoja Damir Habijan. **Habijan, Čestitam kolegi Habijanu, želim mu puno uspjeha u obavljanju ove važne i odgovorne dužnosti. Neće biti lako, ali s obzirom na iskustvo i na entuzijazam koji je pokazivao kolega Habijan i ovdje u Hrvatskom saboru vjerujem da će biti vrlo uspješan ministar. Ovime smo došli do kraja sjednice. Ja vam se svima zahvaljujem na suradnji u 2023. godini. Želim svima sretan Božić, sretnu i uspješnu 2024. godinu. Isto tako i članovima vaših obitelji, a u ime svih vas i svim Hrvaticama i Hrvatima u Hrvatskoj i inozemstvu kao i svim građanima i građankama Republike Hrvatske želim sretan Božić i uspješnu i sretnu 2024. godinu. Pozdravljam vas!